**Danijela Nestorović** Možemo li samo da se vratimo u normalu, da se vratimo u godinu 2024. da govorimo o onome što je tema?Malopre sam čula prethodnog kolegu koji je ovde izlagao svakakve stvari, osim što nije pričao o predlogu zakona, koji je omalovažavao profesora medicinskog fakulteta, sa njegovom poemom koju sam ja juče citirala, to nisu izmišljene reči, niti sam ja govorila o litijumu da je pastuv, kao što se to ovde govori. Zaista je neprimereno i ružno na taj način komunicirati.Ako kažete, malopre je kolega nešto izjavio da se kod njega litijum neće kopati, pa, znate kako, kolega, ja bih bila zahvalna da se stavite u položaj onih građana gde će se kopati.Prosto, htela sam da da saopštim građanima da njihove glave u ovom trenutku koštaju, baš upravo zbog ovog litijuma, 2,6 evra po glavi stanovnika, odnosno 0,22 evra mesečno po glavi stanovnika. Volela bih da dobijemo kompletnu računicu o tome koliko je Rio Tinto uložio novca u infrastrukturu, u bilo šta što je doprinelo građanima Republike Srbije, jer mi tu računicu nemamo.Govori se non-stop o nekakvom novcu, o tome kako je Rio Tinto uložio ogroman novac, kako ćemo biti u obavezi da platimo nekakvu odštetu. Dajte nam zvanične podatke koliko je Rio Tinto uložio novca od 2004. godine do dana današnjeg u infrastrukturu i za dobrobit građana Srbije.S

nisu predviđena nikakva prava i obaveze?U tom smislu i u skladu sa tim memorandumom, Rio Tinto nema nikakva prava da tuži Republiku Srbiju, pogotovo što je i bez obzira i bez saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, Rio Tinto pretvarao poljoprivredno zemljište u gradsko građevinsko, to znate i vi sami, pre ukidanja ove uredbe.Ono što je takođe jako bitno je da napomenem građanima Republike Srbije da Vlada Republike Srbije i njena ministarstva nisu bili kadri da sastave strategiju o upravljanju mineralnim resursima. Građani Republike Srbije ne znaju sa koliko prirodnih bogatstava raspolažu, sa koliko rude zlata, olova, bakra, litijuma i svih onih strateških sirovina koje se nalaze u samoj Nacionalnog strategiji iz 2012. godine, o kojoj vi ovde pričate.Takođe, pričate.Takođe, Republika Srbija, dragi građani, nema ni usvojen prostorni plan. Prostorni plan je krovni dokument na osnovu koga se rade svi ostali planovi detaljne regulacije, na osnovu koga se rade kasniji prostorni planovi za posebna područja, što dalje znači u prevodu da kada nemate takav prostorni plan, vi ne znate šta će na kojoj lokaciji biti.Prema onome što smo imali priliku da vidimo pre par godina, taj predlog prostornog plana u formi zakona je povučen bio iz procedure zbog velikog broja primedbi koje su uložili i građani i ekološke organizacije i civilni sektor u velikom broju, te je takav predlog zakona bio povučen iz procedure. Mi do dana današnjeg nemamo takav prostorni plan. Bez prostornog plana ne možete da ponovo oživljavate prostorni plan područja posebne namene projekta bez ponovljene procedure u kojoj bi se usvajao takav prostorni plan, ne može Vlada Republike Srbije da donosi uredbu kojom oživljava nepostojeći prostorni plan projekta Jadar.Jako je bitno da građani Srbije shvate da se ovde uprežu sve snage, što od strane posebno ministarke i ostalih ministarstava, što od predsednika Vlade, što od predsednika ove države, a vidim i ovde predsednice parlamenta, da se opravda ovaj postupak, kada predsednica parlamenta kaže da ona brani projekat, a ne brani kompaniju Rio Tino.Znate kako, ako branite projekat, onda branite i nešto o čemu sam malopre pričala, a to je protivustavni akt, kojim je ovaj projekat praktično ponovno oživljen. U tom smislu, predsednica parlamenta zastupa onda čije interese, ako ne kompanije Rio Tinto?U tom smislu bih zaista želela da napomenem građanima Srbije još jednom cenu koju će platiti ukoliko ovaj zakon ne bude usvojen. Sve dok budemo imali poslanike koje, kako vi kažete, su građani birali da sede u ovom parlamentu, koji će biti spremni da žrtvuju pojedina područja i pojedine delove, odnosno teritoriju Republike Srbije, koji će biti spremni da žrtvuju građane koji žive na toj teritoriji, koji će žrtvovati vodu, vazduh, zemlju, koji će ostaviti Srbiju bez dela teritorije koja nas hrani, sve dotle dok takvi poslanici budu sedeli u ovom domu, dotle će građani Srbije imati bojazan da će nas nestati.U

Da li ste spremni da sve te ljude relocirate i dovezete u Beograd ili gde ćete već sa njima, da im izmestite kompletnu istoriju, da im izmestite živote zarad profita koji iznosi 2,6 evra po glavi stanovnika godišnje, odnosno 0,22 evra mesečno? Koliko košta ljudski život u Srbiji? Molim vas, odgovorite mi.

Hvala.Nekoliko stvari samo.Pod jedan, ponovili ste jasnu laž, otvorenu laž, više puta demantovanu, da će biti više rudnika. Neće biti. Niko tamo ni u Užicu, ni u Požegi, ni šta ste još pomenuli, ne istražuje litiju. što lažete i širite paniku, i u Valjevu i u Vranju i u Jagodini, lažete, niko tamo ne istražuje litijum. Tamo nema rudnika, niti će ih biti.Dakle, ako nemate dovoljno argumenata da branite vaš taj besmisleni zakon, nemojte da koristite laži, još jednom, zato što ćemo odgovoriti.Pod dva, kada kažete da ja branim projekat, ja branim zakone Republike Srbije, Ustav Republike Srbije, branim vladavinu prava.

kad neko može da dobije pravo na eksploataciju. Pravo na eksploataciju može da dobije, između ostalih 11 dokumenata koje moraju da daju nadležnom ministarstvu i državi Srbiji, studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. E, to ja branim.Dajte, ljudi, da uradimo studiju. Dajte, ljudi, da vidimo tu studiju i ako ste vi u pravu i ako ta studija kaže da ima negativan uticaj, e onda nema tog projekta. Ali, ono što vi radite kao lobisti Rio Tinta je da vi hoćete Riu Tintu bez studije da stavite novac u džep ovih građana i da ih onda dovedete ponovo kada vi dođete na vlast. E, to je ono što vi hoćete da uradite. Hvala.

Dragi i uvaženi građani Republike Srbije, uporno ovde slušamo od predstavnika opozicije da Vlada ne brine o njima, da je Vlada protiv meštana i da su oni ugroženi. Moram da ponovim da je vladajuća stranka na postojećim parlamentarnim izborima u Loznici dobila 55% podrške. Znači, pod broj jedan nemojte da govorite neistine, jer da neko ne brine o tim ljudima ne bi bilo tolike podrške koja je jasna, nedvosmislena i dokumentovana.Ako se projekat Jadar realizuje, i to želim da podvučem, plate i budžeti će u ovim mestima višestruko skočiti. Otvoriće se na hiljade radnih mesta od visokokvalifikovanih, do srednje kvalifikovanih, pa i do niže kvalifikovanih radnih mesta, ko se bavi poljoprivredom moći će nesmetano da nastavi da to radi, moći će nesmetano da uzgaja kukuruz, moći će nesmetano da proizvodi mleko, moći će nesmetano da gaji pčele, jer ako pokušavate da predstavite se sa otvaranjem rudnika stvoriti pustinja, pa neće, jer ukoliko studije dokažu, koje još nisu ni izrađene, da postoji i jedna jedina bojazan da će se to desiti, projekta biti neće. Rudnik je podzemni rudnik, a standardi po kojima će se razvijati ili ga neće biti su evropski i zakoni Republike Srbije, a zakon Republike Srbije, odnosno Zakon o rudarstvu iz člana 103, jasno kaže koji preduslovi mora da se ispune da bi uopšte došlo do eksploatacije.Moram da se zaista osvrnem i na to, odnosno na zabrinutost određenog dela opozicije o meštanima Gornjih Nedeljica, pa evo koliko se brinu. Evo, samo pogledajte ove plave grafikone i ove crvene grafikone gde tačno vidite koliko je manji broj dece, pre svega, u ovom kraju. Pričamo o OŠ „Mika Mitrović“ u Brezjaku, pošto nema osnovne škole ni u Gornjim ni u Donjim Nedeljicama, nažalost. Broj dece je smanjen za skoro tri puta i to pričamo u poslednjih nekoliko desetina godina. Znači da ljudi jednostavno odlaze. Koliko su se neki prethodni brinuli da ljudi ostaju, govori samo podatak da je 2005. godine zatvorena fabrika „Viskoze“ i ukinuto 10.000 radnih mesta, pa nije ni čudo što ljudi odlaze.Pošto se brinete o tim ljudima ja želim zaista da još jednom kažem svima njima da ništa nisam uvredljivo rekla ni o jednom čoveku koji zaista ima iskrene namere i zabrinutost u vezi razvoja ovog projekta. Rekla sam i iznela podatke koji se tiču određenih transakcija, koje su javne, onih ljudi koji su dobrovoljno omogućili razvoj projekta time što su prodavali svoja imanja i znamo da su na osnovu toga i dobili finansijsku kompenzaciju. Znači, nemojte da zaista pričate da sam bilo koga ili uvredila ili nešto loše rekla, samo sam pričala istinu. Ako nisam, pa evo nek demantuju ljudi, ti što su prodali ili nisu ili možda jesu ili hoće ili neće ili po kojoj su ceni, pa evo nek demantuju javno dostupne informacije.Ja pričam ovde i želim da građani Srbije znaju da ovde pričamo o licemerstvu onih koji protestuju protiv projekta, onih koji su najglasniji protiv projekta a koji su izvukli i finansijsku korist određenu upravo na osnovu razvoja projekta. Znači, ne, nije stvar u novcu, stvar je u licemerstvu i ponoviću opet da imamo apsolutno javno dostupne podatke, dokumente iz 2019. godine gde se pregovara o prodaji zemljišta, gde postoje cene, značim gde pričamo da su ljudi dali saglasnost na predlog, upravo u Brezjaku. Da, ti, ti aktivisti koje nazivate ekološkim aktivistima koji se danas tobož bore za zdrav vazduh, vodu zemlju ili šta već.Priča se i tačno piše – svaki objekat ima svoju cenu: poslovni objekat 1.800 evra po kvadratu, poljoprivredna i šumska zemljišta 300 evra po aru, uređeni stambeni prostori 900 evra po kvadratu, po kvadratu, pomoćne zgrade 400 evra po metru kvadratnom, uređeni bunari koji se koriste 5.000 evra, uređeni izvori koji se koriste, takođe, pet hiljada evra, pa znači o čemu mi ovde pričamo? Da li pričamo o zaštiti vode, vazduha, zemlje ili pričamo o ljudima koji su pregovarali sa kompanijom, javno dostupnim dokumentima. Znači, apsolutno niko nije uvređen, evo, izvolite, pogledajte, ukucajte na internetu, tražite, vidite, nisam iznela ni jedan tajni dokument, ni jedan privatni dokument, niti je bilo ko te dokumente demantovao. Niko nije rekao da to nije tačno.Što se emisija tiče, pošto ste rekli da ja nemam priliku da pričam sa njima ili oni nemaju priliku da se obrate, pa svaki dan ti ljudi gostuju u emisija, po medijima. Ja apsolutno nisam nikada nikoga targetirala, govorila sam istinu kada sam rekla da su aktivisti protiv projekta Jadar koji govore o tome opet da će se zatrovati voda i vazduh i zemlja i poljoprivreda i pčelarstvo na najplodnijoj zemlji i prestati da postoje, da su ti isti ljudi prodali zemlju Rio Tintu. Važno je da narod zna da se ljudi koji se predstavljaju kao ugroženi i targetirani su zapravo ljudi koji su svoja imanja dobrovoljno prodali, a sada su u medijima i na protestima najglasniji protiv otvaranja rudnika.Svi zabrinuti meštani Gornjih Nedeljica mogu apsolutno da se obrate i Vlada je napravila i način kako to da urade. Otvorili smo kol-centar da mogu svi, ne samo iz tog kraja, iz Srbije, odakle god, i sa severa, juga, istoka, zapada, ko god ima bilo koje pitanje o tom projektu može da ga postavi. Išli smo u direktnu komunikaciju sa građanima, razgovarali, svi su bili poznati, svi mogli da dođu i u Mali Zvornik gde je bio predsednik Srbije i u Ljuboviju gde su bili članovi Vlade. Znači, želimo da razgovaramo sa svima, da odgovorimo apsolutno na sva pitanja.Zaista nemojte da izvlačite iz konteksta, da se ovde neko ne brine o građanima Srbije, jer to apsolutno nije tačno i to ne možete da osporite i, na kraju krajeva, to rezultati na izborima govore. Svako je slobodan i može, umesto da šalje pisma putem posrednika, jer očigledno je cilj da se to koristi u medijima, da se to ponavlja, da se opet pravi od toga farsa, lepo da se obrati institucijama, može da se obrati i meni lično, može da se obrati i kabinetu, može da se obrati ostalim nadležnim institucijama Republike Srbije, ali je očigledno cilj da se ovde pravi jedan politički spektakl i samo je to cilj.Opet, nemojte da pričate neistine kada je u pitanju raseljavanje i to ponavljate više puta i nastavljate da ponavljate. Znači, nema raseljavanja. Ponoviću opet. Tačan podatak je da projekat utiče na 52 stalno naseljena domaćinstva od kojih je 51 dobrovoljno prodato Rio Tintu. Ova domaćinstva su već preseljena. Reč je o raseljavanju ukupno 159 stalno naseljenih stanovnika od kojih je 157 već raseljeno.Da ste slušali „Utisak nedelje“ u nedelju veče gde je gostovao pomenuti dekan Rudarsko-geološkog fakulteta kome ni ime niste mogli da zapamtite, a koji se zove gospodin Aleksandar Cvijetić, tačno u 22.30, možete da vratite, čovek je izneo tačne podatke. Znači, poslušajte, pošto tražite javne debate, pošto tražite da stručnjaci različitih mišljenja suoče svoje stavove, pogledajte, pa ćete se ubedite, nemojte da iznosite neistine ovde.Pošto ceo Rudarsko-geološki fakultet optužujte za korupciju, pa kako vas nije sramota? Kako vam samo malo nije sramota od profesora, od pomoćnika, asistenata, od docenata, od ljudi koji školuju našu decu, kako vas ni malo nije sramota budućih studenata, dece u srednjoj školi, njihovih roditelja, kako vas, ako ništa drugo, nije sramota 150 hiljada ljudi koji žive od rudarske struke u našoj zemlji? Jel mislite da ćete tako da dobijete bilo koji poen, tako što optužujete ceo jedan fakultet za korupciju?Dekanka Rudarsko-geološkog fakulteta koja je bila dekan do pre dve nedelje, evo, pošto gospodinu Cvijetiću ne možete ime da zapamtite, ali poslušajte šta je dekanka rekla, citiram, koja je takođe u intervjuu za NIN, možete da pročitate javno dostupni časopis, odnosno magazin, kaže – eksploatacija može da bude ekološka i da zadovoljni potrebe za rudom i neophodnost zaštite životne sredine.Znači, evo čujte šta kaže struka, pošto ste toliko zalažete za struku, ali struka vam je bitna onda kada pričate pre svega o ljudima koje vi nazivate struka, a pričate u stvari o ljudima koji se bave politikom, koji su promenili nekoliko stranaka, koji su bili gradonačelnici za grad Beograd. Znači, nemojte onda da brkate, ne možete da citirate ljude iz struke, a koji su u isto vreme i političari. Znači, citirajte struku, citirajte ljude koji se ne bave politikom ili koji nisu izgrešili onoliko, pa su morali da se izvinjavaju građanima za loše podatke, informacije koje su izneli, a koje ste vi prepisali u vašem Predlogu zakona.Znači, zakona.Znači, kada pričate, a pominjete opet stručnjaka Ratka Ristića i pominjete Staru planinu, pa opet kako vas nije sramota? Pa taj isti profesor je bio u revizornim komisijama i izdavao dozvole, glasao za davanje dozvola za izgradnju mini hidroelektrana.Pa, opet kako vas nije sramota? Pa, kako vas nije sramota što ste vi lično 18. maja. ponavljam 2016. godine u 11 časova i 41 minut obratili se Ministarstvu rudarstva i energetike u vezi izgradnje Hidroelektrane „Temska“ na Staroj planini lično.Znači, da ste verovatno izgradili tu mini hidroelektranu danas ne bi sedeli ovde, da se bavite tobož ekologijom i da branite čistu vodu i zemlju i vazduh. vazduh. Ja pričao o licemerstvu. Znači, o tome pričam. Ja apsolutno nijednog građanina Srbije nikada neću uvrediti, niti sam bilo šta loše rekla i nemojte da izvlačite iz konteksta, ali o licemerstvu treba da pričamo i to građani treba da čuju, a ako je bilo koji podatak koji, ponavljam, su javno dostupni, pogrešni, vi izvolite pa neka ih ljudi demantuju i nek ili kažete da premijer povuče neki potpis, pa hoće li ti ljudi da povuku potpise na zemlju koju su prodali i da vrate pare? Pa, baš me zanima.Kako možemo da verujemo principima nekog koji osuđuje sopstvenog oca. Kaže osuđuje oca. Ja mislim to uopšte ne može da se pojasni, ni da se objasni, ni da se ispriča.Znači, ja želim da još ponovim nije bilo eksproprijacije. Eksproprijacija se nije desila. Nije država odlučila da se ta zemlja da bude predmet eksproprijacije, pa da ljudi moraju da uđu u pregovore zarad prodaje svoje imovine. To su oni lično, dobrovoljno, odgovorno, svojim odlukama odlučili, stavili svoje potpise, uzeli novčana sredstva. Samo o tome pričam i to treba da bude jasno. Isto kao i oni koji nisu uspeli da sagrade mini hidroelektrane, pa sada pričaju o Staroj planini i o tome šta je izdato i koliko je izdato i pominju profesore koji su učestvovali u tome, bili saučesnici.Što se tiče odluka Ustavnog suda citiram – „Odluka Ustavnog suda je državni udar“. Znači, toliko imate poštovanja za institucije ove zemlje sudske vlasti da nazivate njihove odluke državnim udarom.Što se tiče Vlade Republike Srbije, Vlada Republike Srbije je donela odluku o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“. Ona nije ukinuta, znači to je velika razlika. Znači, morate da naučite pre svega principe pravne i institucionalne. Znači, Uredba nije ukinuta.Što se tiče odluka Ustavnog suda, apsolutno Vlada mora da poštuje odluke Ustavnog suda, a Ustavni sud je odlučio da nije u saglasnosti bila ta odluka sa Ustavom i zakonom i Vlada je na osnovu toga donela Uredbu o primeni primeni Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene.Ako vi mislite da postoji pravni osnov za bilo šta, odnosno da je bilo šta urađeno protiv i mimo zakona, izvolite, slobodno se obratite nadležnim institucijama, pa će oni postupiti po vašem upitu ili po vašem. Ovo nije mesto da pričamo o pravnoj osnovi i odlukama Ustavnog suda i da ih nazivamo državnim udarom i da pričamo uopšte na taj način.Što se tiče bušotina, bušotina, apsolutno kada smo slali inspektore, a bilo je pokušaja, pa znate šta se desilo, pa najurili su ih, nisu im dali ni da priđu. Znači, ti isti koji su najglasniji protiv projekta i koji su pokušali ili su prodali zemlju Rio Tintu oni su inspektore najurili.Mi ćemo apsolutno u svakom momentu u svakom neophodnom poslati inspektore na teren da se utvrdi da li ima ili nema ili treba da ima bilo kakvih nepravilnosti, da se utvrdi ako ima da se oni isprave, ali samo da još jednom naglasim da kompanija nema aktivno istražno pravo.Što se tiče razgovora sa građanima, još jednom da potvrdim da smo apsolutno pokazali da odgovaramo direktno na pitanja građana, da mogu svi da se jave koji su zainteresovani i da ćemo nastaviti da odgovaramo i u direktnom razgovoru. Apsolutno svako može i u bilo kom momentu i pored svih dosadašnjih mogućnosti koje smo građanima stavili na raspolaganje da se obrati nadležnim institucijama i dobiće sve relevantne odgovore.Što se tiče poljoprivrednog zemljišta već sam rekla i objasnila da će rudnik biti podzemni i da može apsolutno poljoprivreda da nastavi da se razvija i da nema potrebe da zastrašujete ljude i da pričate kao da će nešto biti sprečeno.Još jednom ponavljam, po Zakonu o rudarstvu da bi se dobila dozvola za izgradnju rudnika moraju sve relevantne studije da budu završene i moraju da pokažu da nema negativnih uticaja i ako ih ima da su oni sanirani i da su oni otklonjeni i način na koji će to biti.Znači, pričate opet o najplodnijoj zemlji koja može da hrani celu Evropu. Ja bih najviše volela da je to tako. Ali, pričamo o 0,03 poljoprivredne zemlje Republike Srbije pod broj a daleko od toga da može da hrani celu Srbiju, a još dalje da može da hrani celu Evropu.Što se tiče eksperimentalne dozvole za eksperiment, dajte molim vas pokažite Evo da je vidimo, ko je izdao i kada. Prvo, eksperimentalna dozvola kao pojam ne postoji, a za eksperiment još manje. manje. Evo pokažite, apsolutno je pokažite dozvolu i nema nikakvih problema. Pričaćemo samo na argumentovanim osnovama. Ja sam juče pokazala dozvole koje su izdavane od 2004. na ovamo. Sve sam dozvole pokazala lepo. Evo, vi pokažite tu dozvolu iz 1998. godine. Hajde da vidimo gde se nalazi i kako izgleda eksperimentalna dozvola za eksperiment, eksperimentalne dozvole u rudarstvu.Rekli

pozivate i na neke druge delove Srbije, ali samo da, ako pričamo o Boru i o Majdanpeku, pošto ste i njih pomenuli, evo najslikovitije, broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida u Boru, vrednosti 2010. – broj dana 72, 2011. – 101, 2012. – 116, 2022. – dva dana, a 2023. – nula dana prekoračenja dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida. To je što se tiče pustoši.Što se tiče srednje godišnje vrednosti sumpor-dioksida u Boru, evo je srednja godišnja vrednost – 2010. – 116, 2011. – 115, 2012. – dostižemo rekord, 146, hvala Bogu, onda počinje da se smanjuje, 2022. – 16, ispod granične vrednosti zakona Republike Srbije, 2023. – 14, ispod granične vrednosti zakona Republike Srbije.Šta je sa brojem nezaposlenih u gradu Boru? Godine 2012. bilo ih je 6.209, 2024. – 2.400, složićete se da je to skoro tri puta manje. Toliko o pustoši koja se ostavlja i toliko o brizi o građanima za koje vi kažete da se borite, a da se Vlada Srbije ne bori.Što se tiče prosečne zarade na nivou Grada Bora u dinarima, 2012. godine iznosila je 37.000 dinara, 2024. godine iznosi 106.589 dinara. dinara. To je samo nekih tri i po puta više.Što se tiče prosečne zarade u rudniku u Boru, evo da se pozabavimo i tim podatkom. Godine 2012. iznosila je 57.000 dinara, 2024. godine iznosi 144.000 dinara, skoro tri puta više i značajno je iznad republičkog proseka.U isto vreme, budžet Grada Bora u milijardama dinara. Evo koliko je puta povećan. Skoro pa 10 Eto toliko o brizi, o pustoši koju pominjete, ali sigurna sam da građani Srbije ovo vrlo dobro znaju i baš zato što to znaju, zato to i potvrđuju na izborima,

Juče sam slušala svakoga. Nisam nikome ni jednom dobacila. Nikome, ni jednom nisam ni jedan put dobacila, nikome, nikome.Svaki nikome.Svaki put kada sam uzela reč od juče neko je dobacivao. Pa to samo govori o vašoj kulturi, o vašem vaspitanju, o vašem poštovanju, o vašem odnosu prema ovoj pre svega Skupštini Republike Srbije, prema građanima Republike Srbije, prema na kraju krajeva organima Republike Srbije. Tako da bih volela, zaista, da malo više poštovanja i kulture pokažete pre svega u ovom domu, a onda će vas i građani Srbije malo više poštovati. Hvala vam.

da se ne ponašaju na ovaj način, da ne iskazuju ovakav ton prema poslanicima i ljudima koji sede ovde. Oni su ljudi, ne samo što su dužni da polažu račun ovom domu, nego su dužni u najmanju ruku da se ponašaju pristojno.Sve vreme ona govori kako vas nije sramota. Ponaša se kao vaspitačica u vrtiću. Govori „lažete“ i kaže nikog nisam uvredila. Ne znam gde to nije uvreda.Druga stvar, takođe bih vas zamolio da joj prenesete da dekan nije naučno zvanje, dekan je upravljačka funkcija. Hvala.

Odgovorila bih sada, pošto sam se javila nakon vašeg izlaganja predsednice parlamenta, kada ste iznosili i rekli da ja lažem. Jako je ružno tako nazvati. Možda sam iznela po vama neistinu, ali lagala nisam.Što se tiče onoga što ste vi izjavili, želim da se osvrnem na to, kažete branite projekat, moram da vam objasnim. Malopre smo imali priliku da čujemo i od vas, a i od ministarke Hajdanović, elementarno nepoznavanje prava. Razumem da niste pravnica po struci, ali onda nemojte da dezavuišete narod i da iznosite neistinite informacije. Moram da vam podučim, vrlo kratko, ali zbog građana, ne zbog vas samih, imate pomoćnike koji će moći da vam objasne šta sam zapravo htela da kažem. Ne mora neko posebno znanje i tumačenje, radi se o vrlo jednostavnim i što ste vi uradili sa uredbom kojom ste oživeli ovaj projekat, odnosno prostorni plan projekta „Jadar“ je ravno tome da recimo dve ugovorne strane potpišu ugovor, odu kod notara, overe ga, notar stavi javnobeležnički zapis, nakon toga taj ugovor se pocepa, nestane, potpisi se izbrišu negde i to je nevažeći akt. Onda ga vi sastavite ponovo, pa ga naknadno dole ispod potpišete iako se najbolje ne vidi overa notara, taj akt nema pravnu snagu. On je nevažeći pravni akt.Ne možete nešto što je stavljeno van snage i odlukom Ustavnom suda oglašeno za neustavno, čak je i navedeno da je Vlada prekoračila svoja ovlašćenja takvom uredbom, da ponovo oživite. Da to nije tako, ne biste to prikrivali novom uredbom od 16. gde samo u „Službenom glasniku“ objavljujete – uredba o sprovođenju uredbe o planu posebne namene prostornog područja Jadar. Znate, ne možete da se igrate sa građanima.Razumem vašu želju da ovo sprovedete do kraja, stvarno razumem i ja se borim kada se zalažem za određenu ideju, ali nemojte ove građane posmatrati kao skup ludaka i glupih ljudi koji ne razumeju šta se ovde dešava. Ne možete elementarno pravno neznanje da prosto iznosite takve činjenice koje ne odgovaraju istini.Ministarka je malopre rekla,

želja.Moram ministarki takođe da objasnim da elementarno pravno neznanje podrazumeva i to da ste malopre izgleda pogrešno upisali dok sam govorila, nisam rekla da je odluka Ustavnog suda neustavna. Ne može odluka Ustavnog suda biti neustavna. Govorila sam o tome da je odluka Ustavnog suda i posebno dva izdvojena mišljenja koja sam juče citirala, a koja su jako bitna, jer objašnjavaju zapravo šta ste vi nakon toga uradili, nakon te odluke. Vi ste i pored saveta sudija Ustavnog suda da ova uredba o projektu „Jadar“ ne vraća u pravni život i ne oživljava, upravo to učinili. Dakle, Vlada je počinila ponovo kršenje člana 3. Ustava, prekoračila svoja ovlašćenja i samim tim povredila Ustav Republike Srbije, te je tim činim počinila državni udar. To sam rekla, to morate da razumete. Ako vi ne razumete, evo objasnila sam da bi građani razumeli šta vi radite kako biste oživeli ovaj projekat, kako biste ovo doterali do kraja.Moram takođe da vas pitam, malopre kaže takođe predsednica parlamenta da ja lažem kada kažem da neće biti rudnika, da nema rudnika u Valjevu, pa jel možete da mi odgovorite na pitanje, šta radi onda Eurolitijum u Valjevu? Jel proizvodi prah šećer, šta radi? Da li možete da mi objasnite šta se radi na Povlenu, Jablaniku, Rogozni? Šta rade te firme? Hoćete da vam pročitam firme? Eurolitijum, Adrijatik metals, Eldorado gold, Ibaera kapital, Friport mekmoran, Neometals, Dunas risors, Morduro kapital, kapital, šta rade te firme u Srbiji? Lutaju tako po teritoriji i ne sprovode nikakve istražne radnje, ništa se ne radi? Nemojte stvarno da zaluđujete ovaj narod.Takođe, moram da vas pitam, evo predsednik ove države nam šalje informaciju da nas je učlanio u tu neku litijumsku alijansu, pa nemojte onda da lažete narod da mi ovde samo pričamo tek tako o nekom nacrtu studija, o nekom zakonu, pa vi ste se već sve dogovorili.

Ko je organizovao i osnovao tu litijumsku alijansu, pa ću se ja vama izviniti? Ako ne postoji litijumska alijansa, onda vi pred svim građanima Republike Srbije da kažete da govorite neistinu. Evo, ne lažete, nego samo govorite neistinu.Dajte

da svi građani Republike Srbije čuju nakon 30 sekundi da ne postoji litijumska alijansa. Eto, tako izgleda čitava ova debata u parlamentu.Nastavite dalje, da čujemo opet kako je pod znacima navoda.(Aleksandar

Radi se o Hamburškoj konferenciji o održivosti – Globalna alijansa za baterije, gde je Aleksandar Vučić predsednik ove države rekao da je to velika šansa za sve u budućnosti, jer se tu ne radi samo o rudniku, već i o litijumu.Dakle, ja možda jesam rekla žargonski naziv litijumska alijansa, ali nisam lagala. lagala. Ono što je jako bitno je da nam onda predsednik države objasni zašto pričamo o litijumu i litijumskim baterijama, ako rudnika možda neće biti.Ono što je jako bitno. Vi ste malopre rekli, pustite ljude da urade studiju. Ne možemo da pustimo ljude da urade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, jer nemamo prostorni plan. Imamo plan posebne namene područja Jadar koji je ne ustavan. Ne možete od krnjeg praviti novo. Ne možete sklapati deliće kao puzle i praviti studiju.Takođe studiju.Takođe se postavlja pitanje i kompanije Rio Tinto. Zašto su onda plasirali u javnost nepostojeći pravni akt, to je jedan termin koji se ne koristi uopšte u pravu, nacrt studije o proceni uticaja na životnu sredinu? Sa tim su izašli u javnost da bi je omekšali, da bi predstavili bez, takođe, postojanja prostornog plana Republike Srbije, bez plana posebne namene područja Jadar. Kako onda mogu da prave nacrt studije o proceni uticaja kada se ne znaju osnovni parametri? To pravno nije moguće.Takođe, moguće.Takođe, mišljenje Vlade koje smo dobili neposredno pred ovu sednicu se bazira na tom nacrtu studije. Ljudi, da li vi shvatate šta je Vlada uradila? Na osnovu pravnog akta koji je praktično nepostojeći, nacrt studije je improvizacija čista, ste dali mišljenje o Predlogu ovog zakona.Moram samo zakona.Moram samo još i ovo da napomenem. Da je taj isti dekan Rudarsko-geološkog fakulteta Aleksandar Cvijetić rekao u tom istom „Utisku nedelje“ koji malopre pominje ministarka, da nije siguran u ovu državu. To je njegova rečenica. Zašto to niste citirali?Takođe, vi ste gospođo ministarka omalovažavali ovde profesore Beogradskog univerziteta Šoškića, Danicu Popović i profesora Ratka Ristića. Možete vi da klimate glavom koliko god hoćete, ti ljudi imaju kredibilitet za ono što iznose. Vi nemate pravo da te ljude nazivate neznalicama i da ih omalovažavate.Ti

prestanite samo da iznosite i da izvrćete reči. Ja ovde precizno, glasno i jasno govorim. Ja bih volela da vam Srđan ili bilo ko… Molim, ko… Molim, nešto se meni obraćate, ne razumem vas, ne vidi dobro. Malo je bez veze to što radite.Pravno bi trebao neko da vam objasni zašto je Uredba ne važeća, zašto je neustavna, da na osnovu toga ne može da se radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu, da nacrt studije na koju se Vlada poziva u svom mišljenju na ovaj Predlog zakona je praktično pravno ne valjan. Vi ne možete na osnovu nacrta studije davati mišljenje na Predlog zakona.Ono što je ključno, neka Vlada odgovori, neka ministarka odgovori. Zašto nemamo ovde ministarku za zaštitu životne sredine i ministra za građevinarstvo i infrastrukturu? Jako je bitno da oni budu tu i da odgovore zašto nemamo strategiju upravljanja mineralnim resursima, zašto nemamo prostorni plan, zašto se sve ovo traljavo radi, da bi se što pre zaključio investicioni ugovor sa Rio Tintom? Hvala vam.Možda da ukinemo Ustavni sud i da nam vi tumačite sve.Branimir Jovanović. Hvala predsednice, poštovana ministarko, poštovani predstavnici Vlade, koleginice i kolege.Očigledno je da jedna tema nije davno izazvala ovako veliku pažnju javnosti, kao što je Projekat „Jadar“. Mi iz Socijaldemokratske partije Srbije želimo da sa što više činjenica, što više podataka i saznanja pristupimo ovoj temi i da bismo bili sigurni kakvu odluku donosimo i na osnovu kojih argumenata.Kao i uvek mi prednost dajemo nauci. Zato smo i sada u pripremi ove sednice moje kolege iz poslaničkog kluba i ja razgovarali sa univerzitetskim profesorima sa Rudarsko-geološkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Biološkog fakulteta, sa inženjerima, sa stručnjacima koji se bave zaštitom životne sredine. Cilj nam je da ovde prenesemo ono što smo čuli od njih i da prenesemo njihovo mišljenje. Bilo je i onih koji su za rudarenje, bilo je onih koji su protiv.Nažalost, čini se da mnogi u ovoj sali ulaze sa jednim političkim predznakom kada govorimo o ovoj temi. Zaključke želimo da donosimo isključivo na osnovu činjenica, a ne na osnovu utisaka. Impresije su jedno, činjenice su drugo. Utisak često zna da bude pogrešan, a naučni argumenti su jedino pouzdani kada treba da donesemo jednu ispravnu odluku.Ovo pitanje se namerom svelo na politički teren. Niko više ne želi, čini mi se ni da čuje argumente. Malo je onih koji žele da čuju stručnjake iz ove oblasti. Profesori i inženjeri sa kojima smo mi razgovarali, čak ne žele da izađu u javnost, jer je stvorena takva jedna atmosfera, tako jedan ambijent da svako onaj ko pokuša da objasni ovo pitanje sa naučne strane, biva stigmatizovan. Najlakše je uperiti prstom u nekoga i reći da je strani plaćenik, da je plaćenik neke kompanije, ali to nije rešenje.Nama je ovde potrebna stručna rasprava, a ne politička rasprava. Upravo zbog toga smatramo da treba da imamo jednu civilizovanu raspravu na ovu temu u danima koji slede, kada govorimo o celoj priči o litijumu. Nama i Socijaldemokratskoj partiji nije cilj da ubeđujemo građane ili bilo koga da li treba da bude za rudarenje rudarenje jadarita ili protiv toga. Nama je cilj da iznesemo naš stav. To je da čujemo stručnu analizu, da čujemo reč profesora, a tek na osnovu toga da donosimo zaključak.Očigledno da je svima zajedničko da se svi bore za zaštitu životne sredine i da je svima zdravlje ljudi na prvom mestu, bar po onome kako se deklarišemo ovde u u ovoj sali. To ističu i vlasti i opozicija. U razgovorima sa profesorima, inženjerima zaključujemo da kada govorimo o eksploataciji jadarita da je sa jedne strane važno da se sam proces proizvodnje zaštiti od nekih negativnih uticaja koji mogu nepogode da izazovu na proces proizvodnje, a sa druge strane da ne dođe do određenih propusta u proizvodnji, samim tim da se ugrozi životna sredina i da proces deponovanja bude bezbedan, a što smo mogli na osnovu dokumenata kojima raspolažemo da vidimo da se radi na tome da bude čitav proces bezbedan.Cela priča oko bezbednosti ne sme da se banalizuje, ona mora da se posmatra kroz tri posebna procesa. Prvi je proces vađenja koncentrisane rude, drugi proces odnosi se na samu preradu i treći proces je proces deponovanja. Upravo zbog toga se rade tri različite studije procene.I rizik kada posmatramo, moramo da ga posmatramo iz tri aspekta,

zdravlje ljudi, ekotoksikološki, na životnu sredinu i na fizičke eventualne probleme koje mogu da izazovu u toku proizvodnje, a to su požari i eventualne eksplozije.Ovo govorim da pokažem da nije sve tako crno ili belo i da ne treba unapred da se deklarišemo tek tako lako prema ovom pitanju, da je čitav proces proizvodnje veoma složen i da moramo da sagledamo svaki njegov segment da bismo doneli jednu ispravnu odluku.Naš poslanički klub neće podržati Predlog izmene i dopune Zakona i obrazložiću takvu odluku. Neću ni da ulazim u pravnu valjanost ovako predloženih izmena Zakona, ostaviću to po strani, jer želim da se fokusiram samo na njegov cilj, odnosno na njegovu suštinu. Smatram i da je predlagač sam sebe demantovao u nekim stvarima koje su navedene u samom predlogu zakona i kasnije izrečene koja je navedena, a to je da će se ruda tretirati koncentrovanom sumpornom kiselinom na 250 stepeni, pa smo onda čuli i ono što su nam profesori potvrdili, a čuli smo i ovde, da nije u pitanju taj podatak, nego da je podatak od 90 stepeni ispod temperature ključanja.Takođe, u obrazloženju ovog Predloga zakona navodi se da će se koristiti fluorovodonična kiselina. I opet, u razgovoru sa profesorima, sa inženjerima, dolazimo do saznanja da se fluorovodonična kiselina uopšte ne koristi u ovom procesu proizvodnje, niti su moguća bilo kakva isparavanja koja bi oštetila životnu sredinu i koja bi uticala na zdravlje ljudi.Jednostavno, svaki proces proizvodnje, pa i najobičnija fabrika, mora da podrazumeva određene zaštitne mere i to naši propisi dobro tretiraju ovu oblast. Samo ću da napomenem da jedna obična fabrika peleta mora da ima filtere da se ne bi ugrozila životna sredina i zdravlje ljudi, a kamoli kada govorimo o jednom ovako ozbiljnom procesu proizvodnje. Dakle, to nije moj zaključak, niti sam inženjer, niti sam hemičar, prenosim samo ono što govore stručnjaci iz ove oblasti.Još jedna teza koja se pominje u obrazloženju Predloga zakona i koja izaziva pažnju javnosti, to je zagađenje pijaćih voda.Opet, u razgovoru sa stručnjacima, dolazimo do podatka da su pijaće vode i one vode koje se nalaze u rečnim tokovima koje su za upotrebu do 30 metara dubine, da će se prema projektu eksploatacija vršiti na dubini između 370 i 650 metara i da vode na tim dubinama nemaju nikakve veze sa ovim pijaćim vodama, odnosno sa vodama koje koristimo za svakodnevnu upotrebu.Opet, nije to naš zaključak, to je stav stručnjaka iz ove oblasti. To je još jedno pitanje koje u narednom periodu treba da razjasnimo, a ne tek tako da sudimo o tome.Smatramo da ovakva pitanja moramo da razjasnimo, da ne bismo unosili pometnju, da ne bismo zbunjivali javnost i moramo da damo na ovakvu temu jasan odgovor, i to od strane kredibilnih institucija, da li zaista može da dođe do zagađenja, kao što se tvrdi od strane predlagača zakona, da li može da dođe do zagađenja rečnih tokova nakon što se višak vode iz procesa proizvodnje ili ćemo se držati dokumenata koji govore da će takva voda biti tretirana u skladu sa strategijom upravljanja vodama, da će biti remineralizovana pre nego što bude taj višak pušten, kada ga ima, u vodotok.Ne smemo unapred da osudimo svakoga ko daje argument na neka pitanja koja nas sve interesuju i ne sme Gugl da nam bude izvor informacija, već moramo da se oslonimo na naše profesore i na stručnjake iz ove oblasti.Smatram oblasti.Smatram da je najvažnije da proces bilo koje proizvodnje bude bezbedan, da ne dođe do incidenata ili propusta, a standardi i propisi upravo služe da i kada dođe u procesu proizvodnje do nekog propusta, da imamo plan B i da imamo plan C, da znamo unapred koje opasnosti vrebaju i kako možemo da obezbedimo sigurnost.Onog trenutka kada budemo imali sve te podatke na stolu, kada razmotrimo sve te činjenice, onda treba da donesemo konačnu odluku. Nije ovo pitanje za bilo kakvu vrstu politikanstva. Ponavljam i podvlačim, država je ta koja postavlja standarde, država je ta koja ispostavlja uslove i država je ta koja donosi zakone i na osnovu tih zakona i propisa radi se eksploatacija bilo koje vrste rude, a ne samo jadarita. Dakle, mi se pitamo i lopta je u našem dvorištu. Mi diktiramo uslove rada. Siguran sam da niko nije lud da podrži nešto što može da izazove neki veći rizik, ne manji, nego veći.Inženjeri nas uveravaju da je u 21. veku sve moguće, u kontekstu da je tehnika i tehnologija na tom nivou da je moguće obezbediti bezbedne uslove koji se odnose na zaštitu životne sredine, ali je pitanje koliko to košta i koliko je to isplativo za onoga ko radi i ko investira. Treba samo poštovati propise koji već postoje, propisi koji su u skladu sa međunarodnim standardima i navešću da su čak neki naši propisi rigorozniji u odnosu na evropske, pa tako imamo primer da ono što se po evropskim standardima tretira kao deponija industrijskog otpada, kod nas se tretira kao deponija opasnog otpada. Najlakše je doneti zakon o zabrani, o zabrani bilo čega što može, što može bilo šta da ugrozi. Ali to je pogrešan pristup.Prvo, nije u skladu sa demokratskim načelima. Drugo nije u skladu sa konceptom razvoja jedne države. Ozbiljna država ne pravi od sebe ovo zatvoreno društvo, ozbiljna država zakonima i propisima reguliše svaki segment društva kako da on besprekorno funkcioniše. I tako ćemo tretirati i ovo pitanje. Očigledno je da je svima nama zdravlje ljudi na prvom mestu, zaštita životne sredine na drugom mestu, a na trećem mestu je tek ekonomski interes i ako ispunimo ova prva dva uslova onda možemo da razgovaramo o ekonomskom interesu, a naša uloga je da postavimo standarde, da donesemo sve moguće propise da bismo zaštitili naš interes. Mi smo decenijama donosili propise iz ove oblasti, iz oblasti rudarstva, oblasti zaštite životne sredine. Tu su na desetine i desetine zakona, podzakonskih akata, propisa, uredbi, pravilnika.Između ostalog, navešću samo neke - Zakon o rudarstvu i geološkom istraživanju, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o transportu opasnih materija, Zakon o vodama , Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Zakon o zaštiti od požara, set propisa o hemijskoj industriji i da ne nabrajam dalje.Dakle, dalje.Dakle, desetine i desetine propisa, koje imaju cilj godinama unazad da svaku vrstu eksploatacije rude, a na kraju krajeva i ovu, uvedu u jednu bezbednu zonu. Ako treba, uvek treba da donesemo i poseban zakon koji će drugačije da tretira ovu oblast, da bismo delovali preventivno, ali da to uradimo na osnovu činjenica, a ne na osnovu određenih utisaka.Ne želim na ovaj način da višegodišnji, višedecenijski rad i ove Skupštine i nadležnih ministarstava, i inženjera i stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, da potremo i bacimo pod tepih, da bismo doneli jednu ovakvu izmenu zakona samo zato što je to politički popularno u ovom trenutku. I nisu samo zakoni najvažniji, važno je i sprovođenje zakona i svesni smo toga, važan je monitoring celog procesa i kada propisujemo određene uslove,

da ne treba ništa unapred odbacivati. Imamo dovoljno vremena da čujemo reč stručnjaka, imamo dovoljno vremena da se okrenemo dijalogu, argumentima i da ovu priču ne svodimo isključivo na politički teren gde je ona podložna jednoj manipulaciji, a posebno manipulaciji podataka.Smatramo da imamo dovoljno obrazovanih ljudi, da imamo dobre organizovane institucije i institucije od poverenja i onda kada čujemo njihov sud i kada čujemo njihove analize, onda treba da dođemo i da donesemo odluku koja je u skladu sa interesima svih građana Srbije. Hvala Hvala vam.Reč ima Jelena Pavlović. predložene izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koje je podržala i naša poslanička grupa imaju za cilj da se zbog velikih ekoloških rizika, a nikakve koristi, pa čak ni ekonomske, o čemu će biti više reči u nastavku, ne dozvoli eksploatacija litijuma i bora u našoj zemlji.Kako je važećim Zakonom o rudarstvu krajnje neprirodno definisano da nosilac geoloških istraživanja stiče pravo na overu rezervi, a potom i na eksploataciju tražena je i zabrana privremenih geoloških istraživanja ruda bora i litijuma.Pročitali litijuma.Pročitali smo mišljenje Vlade Republike Srbije koja je dala predlog Narodnoj skupštini da ne prihvati Predlog izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U obrazloženju koje je dala Vlada Republike Srbije je navedeno da svaka odgovorna država nastoji da obezbedi zaštitu ležištu, kritičkih, strateških, mineralnih sirovina, kao i da ulaže maksimalne napore da se održi stabilnim lanac snabdevanja.

nije.Međutim, iz nastavka obrazloženja se može nedvosmisleno zaključi da Vlada Republike Srbije ili ne zna kako da ostvari gore postavljeni cilj ili da namerno pogrešno predstavlja da je opravdano i korisno da omogućimo da naše rudne resurse i naša prirodna bogatstva drugi bez bilo kakvog ograničenja eksploatišu i da sa njima slobodno raspolažu, i to za simboličnu rudnu rentu od 5% i to obračunatu na prihod. Dakle, svi znaju da je prihod vrlo rastegljiva kategorija, a znači ovih 5% nije čak ni na vrednost tog retkog minerala.Do ovako pogrešnog zaključka Vlada je došla iz par razloga. Kao prvo,

i to kroz strateške dokumente predviđene zakonom, postaje lako žrtva tuđih interesa, odnosno interesa onih koji to planiraju, i to dugoročno. Ne postoji mogućnost da se obezbedi odgovorno upravljanje državom i njenim interesima bez plana i analize.Juče smo imali priliku da čujemo ministarku Đedović koja je sve rečeno pročitala iz brošure ili prospekta „Rio Sava“ i prospekta „Ergo Strategy Group“. „Ergo Strategy Group“ je izradila ekonomski deo, po narudžbini, naravno, „Rio Save“.Ministarka moguće ne razlikuje interese „Rio Save“ od naših nacionalnih i državnih interesa, te je verovatno to razlog da ne razume da opravdanost projekta nije ista za „Rio Savu“ kao i za Republiku Srbiju i njene građene. Da razume juče bi čuli

a upravo je to jedino aspekt obrađen u studiji „Rio Save“ na koji je Vlada jedino referisala, već i u onome šta se gubi, naročito kada je taj gubitak trajan, a uvek je trajan kada su u pitanju neobnovljivi resursi jer njih vadite samo jednom. jednom. Znači, to su rude bora i litijuma. Trajna je i degradacija prostora sa svim posledicama koje iz toga proističu, a o tome će biti više reči u nastavku.U ostalom, pozicija onoga ko zadržava 95% prihoda od prodaje i pozicija onoga ko dobija 5% od prodaje nije ista, posebno kada ovaj prvi gradi za sebe, a ovaj drugi trajno svoje uništava i pritom finansira finansira razvoj ovog prvog subjekta.Poštovani građani, pogledajte poslednji Izveštaj završni o reviziji završnog računa budžeta Republike Srbije za 2023. godinu koji je nedavno objavila DRI na svom sajtu i biće vam verovatno teško, ali vrlo je korisno i otrežnjujuće suočiti se sa potpuno nepotrebnim, promašenim i enormno skupim projektima, sa jedne strane, a bez odgovarajućeg ulaganja uz zadovoljavanje stvarnih potreba građana, naročito u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, smanjenju siromaštva, i tako redom.Odgovor na pitanje da li država Srbija može da prepusti eksploataciju retkih minerala koji se samo jednom mogu eksploatisati jer su neobnovljivi resurs ne može se dat ad hok pričama o ekonomskoj opravdanosti koja je zapravo apsolutno i ne postoje. Odgovor se može dati tek nakon što se ozbiljno i odgovorno pristupi toj temi, i to samo i isključivo na način kako je to zakonom predviđeno, a to je, pod jedan, prvo je obaveza da se donese plan razvoja Republike Srbije, zatim prostorni plan Republike Srbije .U ovim planovima će biti sadržani strateški ciljevi stabilnosti i održivosti, kao i rasta, te će se kroz donošenje ovih akata stručno analizirati da li je sigurnije, bolje i isplativije prednost dati poljoprivredi, turizmu i eksploataciji vode, na primer, ili eksploataciji rudnih bogatstava po svaku cenu bez plana, na bilo kom mestu, u bilo koje vreme i na imanju bilo kog građanina Republike Srbije.Na ovom mestu zaista moram da skrenem pažnju svim građanima Republike Srbije da je važećim Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima svaka kuća i imanje samo trenutno u vašoj svojini. Bilo kog dana u bilo koje vreme na vaše imanje, čak nekažnjeno, pod pretnjom samo naknade štete, stupiti bilo koja kompanija za geološka istraživanja i ukoliko pronađe mineral koji je dobar za eksploataciju eksproprijaciju vašeg imanja će vršiti ta kompanija.

šta piše u Zakonu o rudarstvu, sedite pa pročitajte.Sledeći put, pošto mi nikad ne dozvoljavate repliku već koristite da vreme nakon mene date komentare koji su apsolutno netačni, znači, moraćete da mi omogućite repliku, a ne na ovaj način da vršite zloupotrebe.Ja vas zaista iskreno molim da se pridržavate toga. **Ana Brnabić** Nemojte da se nervirate, samo da vas zamolim da ne širite neistine. kojim izražavaju zabrinutost za svojinska prava Rio Tinta, ali ne i za svojinska prava sopstvenih građana koji su kao nikada pre u istoriji ugroženi krajnje nakaradnim Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji se mora hitno u celosti menjati.Da postoji plan razvoja i prostorni plan Republike Srbije, onda bi se odobrenje za istraživanje moglo dati samo za prostore koji su za tu namenu već opravdano planirani i za one za koji postoji opšti interes, odnosno naš interes utvrđen aktom najvišeg organa, a to je Narodna skupština. Konkretno, odluku o davanju odobrenja kada je određeno geološko istraživanje ocenjeno kao potrebno, tada bi moglo biti predmet javnog nadmetanja, a ne kakva je sadašnja praksa – sve je neizvesno, netransparentno, što opravdano unosi nemir među građane. Poslednji prostorni plan ova skupština je donela 2010. godine. Od tada je sve apsolutno ad hok.Dalje je potrebno doneti nužno i neizostavno strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Republike Srbije i naravno podhitno izmeniti Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji bi imao za cilj da omogući sprovođenje usvojenih planskih dokumenata i da otkloni nemir srpskih domaćina koji ne znaju da li će njihovo imanje već sutra biti predmet geoloških istraživanja i eksproprijacije.Cilj svih ovih dokumenata je ne samo ispunjavanje zakonom definisanih obaveza svake Vlade i Narodne skupštine, već i suštinska, a to je osigurati poštovanje osnovnih načela kada je u pitanju donošenje važnih odluka, posebno kada posledice mogu biti trajne i nepopravljive

i ekonomska korist koja bi se potencijalno mogla dozvoljavanjem takvog projekta dobiti.U bajke da će se život normalno nastaviti, kao i poljoprivreda i ostale grane, niko zaista ne veruje, a to je u ostalom i zaključak najvišeg naučnog tela sastavljenog od naših najboljih stručnjaka, a mislim na SANU, a mislim na SANU, na javnoj raspravi održanoj u maju 2021. godine, na kojoj su učestvovali i predstavnici vlasti i predstavnici kompanije, a nisu imali argumenta da pobiju zaključke naših najistaknutijih naučnika.Ukazujem naučnika.Ukazujem da niko od razumnih građana, takođe, ne veruje u stavove koji se javno plasiraju, a to je da projekat neće biti odobren dok se ne sagledaju svi aspekti, jer je 15. januara 2007. godine, kada je doneto rešenje kojim je odobren nastavak izvođenja geoloških istraživanja bornih minerala, protivno svim zakonskim propisima, postalo je jasno da se odlučuje politikom, a ne na zakonom predviđen način.Ukazujem da su prva dva rešenja izdata Rio Savi 2004. i 2005. godine, izdata za geološko istraživanje evaporita ne za litijum i ne za bor. Tek 2007. godine, rešenje koje je izdato za jedno, za evaporite, se produžava, znači, za borne minerale, a tek 2009. godine za litijum i za bor. Kako se to produžava odobrenje koje nikada nije dato, trebalo bi zaista da odgovori Ministarstvo rudarstva i energetike, jer je upravo na bazi tog rešenja produžetkom istih došlo do sadašnje potvrde o rezervama i dalje procedure za Rio Tinto.No, ono što je najbitnije, ono što se konstantno u javnosti plasira, a to je da je neupitna maltene ekonomska korist, što je potpuno netačno. Analizu da se Rio Savi isplati projekat Jadar je uradila Ergo Strategy Group, po narudžbini Rio Save koja je tu analizu i platila. Ista je javno i objavljena, i ja, naravno, savetujem svakom da je pročita. Ova analiza je rađena na ceni litijuma od 15.600 dolara po toni, a samo za godinu dana je cena litijuma drastično pala zbog poplave nove ponude u odnosu na opadajuću tražnju i trenutno iznosi 10.638 dolara na kineskoj berzi, odnosno 10.757 na američkoj berzi.Vlada berzi.Vlada Republike Srbije je nekritički prihvatila dostavljenu analizu za 2023. godinu, čak i bez bilo kakve konstatacije da je analiza rađena na ceni litijuma po toni koja je drastično pala i koja se neće vratiti na vrednosti iz 2023. godine, po svim prognozama, te je zaključila, kada se isplati Rio Savi, valjda se isplati i nama, imaćemo 1300 novih radnih mesta, na nekom od tih radnih mesta bi trebao biti neko od naših građana, plata će u proseku biti 1100 evra, u nekom periodu biće možda i nešto prihoda od rudne rente i poreza.

koliko godina može da se proizvodi malina, jabuka, paprika, koliko mleka, meda, kolika štete će biti izazvana sečom hektara šuma i da li će to dovesti do kataklizme na tom području. Tršić, Tronoša, arheološka nalazišta, time se uopšte niko u Vladi nije bavio.Odlučeno je da je bolje to preseći, trajno uništiti, nek drugi izvade tu retku rudu, mi ne znamo da li nam treba, niti smo o tome razmišljali iskreno. I srećan im put. Mi ćemo sanirati štetu, ako bude moguće, bar oni koji ostanu, ako ih uopšte do tada bude bilo. Tako vi danas razmišljate.Da se ne bi ovako završila priča o Jadru i o Srbiji, vratimo se na činjenice. Naš ekonomski tim je analizirao od Rio Save naručenu studiju od Ergo Strategy Group i zaključio, u najkraćem sledeće – da se ovakav projekat apsolutno ne isplati Republici Srbiji, da će Republika Srbija imati vrlo skromne prihode, da još uvek ne znamo šta bi tim investicionim sporazumom bilo definisano u smislu podsticaja, ali znamo sigurno da bi 10 godina Rio Sava, shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, bila oslobođena poreza na dobit, da se na izvoz ne obračunava PDV, da ostaje samo porez na zarade itd.Imam jako malo vremena, ukupno 20 minuta, tako da ne mogu detaljno da vam pročitam. Ali, jedan od zaključaka je da je ukupno procenjen prihod od 696 miliona za projekat jednako 17,14 miliona godišnje ili 2,6 evra po glavi stanovnika. To je zaista apsolutno ispod svake diskusije.Tako da, naš ekonomski tim je, nemam vremena za detaljno čitanje, da se Srbiji svakako ne isplati eksploatacija litijuma itd.Na kraju, pošto zbog vremena moram da skratim, ukazujem još jednom, volela bih da svi pročitate ovu analizu, da vidite na čemu se bazira i da je ona zapravo zasnovana na predviđanju masovnog uvećanja potražnje za litijumskim baterijama do koga neće doći. To treba da zna svako ko prati ovaj segment.Na kraju, suština problema je da ne postoji poverenje ljudi da se projekat tako velikog rizika, sa trajnom degradacijom prostora, kod koga postoji opasnost i od skoro izvesnog zagađenja vode, vazduha i zemlje, može biti kontrolisan i da nenadoknadiva šteta može biti sprečena.Postoji osim tog visokog rizika ekološke katastrofe niz nezakonitosti u procesu odobrenja geoloških istraživanja. Ni te minerale nije otkrio nikakav Rio Sava ili Tinto, već naša profesorka Jelena Obradović. Ako nekome pripadaju, pripadaju nama kao državi.Ekonomska neopravdanost je potpuno neupitna. Na svu ovu analizu koju sam već rekla u kratkim crtama, nemojte zaboraviti da naša država finansira celu infrastrukturu. Kada je Engleska kolonijalizovala Indiju, ona je plaćala izgradnju železnice. Danas mi plaćamo našu kolonizaciju, što je apsolutno jedna tragična pojava.Na kraju, ukazujem da memorandumom iz 2017. godine nisu predviđene nikakve obaveze ili nastanak bilo kakve odgovornosti za štetu, tako da je netačna i tvrdnja da ćemo platiti milionske štete. Uostalom, oni još uvek nemaju zvanično odobrenje za eksploataciju. Nadamo se da će projekat biti trajno zaustavljen, jer je on nemoguć da bude odobren samo po svojim procenama uticaja na životnu sredinu.Uredba o prostornom planu, o čemu je koleginica govorila, je takođe apsolutno jedan nezakonit akt itd.Na kraju, želim samo da kažem, pošto mi je vrlo malo vremena ostalo, da odgovorno upravljanje državom nije zaduživanje sadašnjih i svih budućih generacija radi profita transnacionalnih kompanija i agendi po kojoj se Srbija pretvara u zemlju žrtve Zelene agende. Rudarenje koje je planirano nije zeleno rudaranje. A održivo korišćenje neobnovljivih resursa znači osigurati njihove raspoloživosti u budućnosti i smanjenje uticaja korišćenja na životnu sredinu.Ovakvim tempom koji vi planirate da potrošite, da date drugima naše rudne rezerve, vi potpuno buduće generacije želite da ostavite bez neobnovljivih izvora energije. Da to ne sme da se radi, mogli biste da znate kada biste pročitali na kojim principima se tako nešto zasniva, a jedan od tih je da obnovljivih izvora energije ne sme da pređe stopu po kojoj se razređuju zamer za te resurse. Nijednom prilikom nisam videla da vi o tome ne samo da razmišljate, nego da imate ideju i pod dva, da količina materije koje se ispuštaju u životnu sredinu ne sme da pređe kapacitet transformacije zagađujućih materija itd.Na kraju, želela bih samo da kažem, koleginica je malopre pomenula, a vi ste je optužili da laže, da nije tačno da se mi bilo kakvoj alijansi priključujemo. Evo, danas upravo je naš predsednik u Hamburgu na samitu i kaže – pridružili smo se Globalnoj alijansi za baterije, pripremili smo se za budućnost. U okviru današnje posete je predao note iz našeg Ministarstva privrede. Vi izgleda niste o tome obavešteni, ali gospodo, trebali bi da možda malo više i sarađujete da znate gde naš predsednik ide, šta radi i šta potpisuje, pa ne biste onda tako burno reagovali. Toliko za sada.Na kraju bih samo htela da iskoristim vreme, znači, vrlo je zabrinjavajuće da ministarka energetike ne zna najveće stručnjake kao što je Slobodan Vukosavić, koji je predsednik u SANU Odbora za energetiku, koga bi svaki dan trebalo da čita i da sluša po par puta da bi znala nešto o sektoru kojim upravlja. Još jednom ponavljam da je ceo taj sektor neodgovornom politikom dat u ruke osobi koja je zapravo najbolje da nastavi svoje produkcije na CNN, odlična bi bila novinarka, ima odličan nastup, prilično za moj ukus drzak, ali van tog nastupa, u smislu činjenica, ne postoji apsolutno ništa. Hvala još jednom.

vam.Ovaj aplauz znači – Nestoroviću, dobro došli u koaliciju. Ja vam čestitam i meni je drago zbog vas. Samo da vam kažem - globalna alijansa za baterije za vas znači litijumska alijansa, pa čekajte jel ste nam do pre dva dana pričali o tome…(Radomir pre dva dana ste nam pričali o tome da je litijum prošlost i da ima da se baterije prave od nekih drugih mineralnih sirovina.

vi znate, mi znamo, ja vas molim, znate da uživamo u vašem mišljenju, da bismo voleli da se argumentima raspravimo oko ovog važnog pitanja. Evo, koleginica potpredsednica Elvira Kovač je tu i može da vas zameni. Ja jedva čekam da dobijem priliku da razgovaram sa vama o ovom pitanju, pa onima kojima smeta to što mi reagujemo na Poslovnik mogu da poručim na najbolji način da po Poslovniku ne reagujemo je da ga vi ne kršite. Hvala vam puno. Nema potrebe da se izjašnjavamo. Ja sa pozicije predsednika parlamenta ne smem da kažem da je kršenje dostojanstva Skupštine izgovaranje neistina, nego za to moram da siđem do poslaničke klupe, jel? To tako vi čitate Poslovnik? Globalna alijansa za baterije je litijumska alijansa, a gde to postoji? Ja sam mislila da ćete vi kao zeleni da se javite i da kažete da se slažete sa mnom i da to nije litijumska alijansa.(Radomir Lazović:

dobro šta da se radi, polako doći će vreme kada ćete pročitati Poslovnik.Sada reč ima ministar Dubravka Đedović Handanović. Hvala.Ako pričamo o činjenicama, samo da se osvrnemo na činjenice, pre svega, koje stoje u Zakonu o rudarstvu. Zakon o rudarstvu predviđa mogućnost eksproprijacije. Eksproprijacija se sprovodi shodno propisima kojima se uređuje eksproprijacija, a da bi se ona sprovela treba da se proglasi javni interes. U ovom slučaju, još jednom, pošto pričamo o činjenicama, nije proglašen javni interes, nije vođena eksproprijacija, znači, država nije naložila eksproprijaciju.Građani su sami, svojom voljom, svojom željom, svojim izborom prodavali svoja imanja zato što su mislili da Jovanović: Laž.)…ili da to ima smisla ili su takvu računicu napravili ili su mislili da nema više perspektive u tom kraju za zaposlenje, za otvaranje novih radnih mesta. To niko ne može da zna ili zato što su verovali u projekat, u razvoj, a verovatno će biti da je to, i da daju šansu da se projekat razvije i da može da se razvija da bi se upravo došlo do mogućnosti da se stvore i nova radna mesta i da se poveća životni standard i da se povećaju lokalni budžeti i da se unapredi lokalna infrastruktura. Znači, verovatno su o svemu tome razmišljali kad su onda i odlučili.Želim samo, kada su činjenice u pitanju, da kažem da eksproprijacije da kažem da eksproprijacije nije bilo, a vas molim i dalje još jednom najljubaznije da ne dobacujete. Znači pričate o mom tonu koji je apsolutno veoma umeren i normalan, a vi non-stop dobacujete. Vidite koliko je samo elementarno vaspitanje u pitanju? Samo saslušajte šta imaju ljudi da kažu dok pričaju. Ja nisam ni jednom dobacila i prethodnu sam govornicu saslušala dvadeset minuta lepo, strpljivo, pažljivo, kulturno. Nisam ni jednom dobacila.Znači, ako ne možete da se suzdržite da dobacujete, onda verovatno treba da izađete na ulicu i da pravite nered, pošto vam je to jedino svojstveno, da blokirate puteve, saobraćajnice, pruge koji je neko drugi izgradio, pošto očigledno bolje i ne možete.Samo da se vratim, skratiću, na ekonomsku analizu ekspertskih timova. Ja se samo nadam da nisu ekspertski timovi članovi njihovi, oni koji su uspeli da devalviraju dinar za 10,5% samo dve godine u odnosu na evro i da prodaju dve milijarde evra da bi sprečili sunovrat dalji naše valute, ali pošto pričate o dva evra po glavi stanovnika moguće dobiti, onda pretpostavljam da su to ti eksperti, ali moram samo da vas podsetim na prostu ekonomsku računicu. Ako samo uzmete u obzir rudnu rentu, samo rudnu rentu, znači dolazite do 40 miliona evra godišnje prihoda samo od rudne rente, pa po glavi stanovnika to je skoro duplo više nego te cifre koje iznosite. Ja sam juče objasnila da rudna renta nije kriterijum ekonomski kojim se vodi Vlada Republike Srbije, već je to zaokruživanje celog lanca proizvodnje, od sirovine, do rafinisanog proizvoda, do proizvodnje katoda, do proizvodnje baterija, do proizvodnje električnih automobila.Kad smo kod eksperata, a pominjete Slobodana Vukosavića,

koji vi predlažete, a vi njega citirate, pa evo šta kaže čovek: „To me podseća na moratorijum na gradnju nuklearnih elektrana. Moratorijum bi bio kapitulacija društva koje bi se pokazalo nesposobnim da se bori sa problemima. Mi moramo da se spremimo da dočekamo investitore i da ih na neki način uslovimo da rade tako da ne ugroze životnu sredinu preko mere, a zabrana ne vodi nigde. Vlast je u pravu. Ne možemo sprečiti investitore da dolaze. Ne možemo se izolovati od sveta“. Da li vi želite da izolujete Srbiju od sveta? Jel to cilj predloga

ne moraju da slušaju, ali ne moraju ni da dobacuju. Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, pošto za dekane ne mislite da su profesori ili da su dovoljno stručni, u redu, možda i nisu profesori, možda su se tu slučajno našli zato što nisu visokokvalifikovani za tu funkciju, ali evo šta kaže akademik

„Pomenuti raspršivači kolektivnog straha, bilo da su akademske ili neakademske provenijencije odradili su lavovski posao, panični eko-narativ se potom veoma lepo primio kod tzv. slobodnih medija, što je ubrzo pokrenulo lančanu reakciju u glavama mnogih građana Srbije. Kruna ovog antirudarskog ustanka bila je inicijativa za uvođenje moratorijuma na istraživanje i eksploataciju litijuma i bora u Srbiji. Akcija koja je, prema mom mišljenju, izraz dubokog neznanja, građanske ne odgovornosti i primitivne politike njenih umotvora“.Samo ću još jednom da ponovim – nema aktivnih istražnih dozvola za litijum. Pominjete neku kompaniju, 31. oktobra 2021. godine joj je isteklo istražno pravo.

Ima pitanja koja ne trpe politička nadgornjavanja nego zahtevaju jasan odgovor sa svih strana sagledan i utemeljen na pouzdanim činjenicama. To su pitanja koja se tiču života i zdravlja ljudi narodnih interesa. Jedno od takvih pitanja koja se danas nametnulo pred nas jeste - pristati ili ne pristati na otvaranje rudnika litijuma uz rizik posledica koje mogu nastupiti?Sama činjenica da je ovo pitanje polarizovalo našu javnost i da je zaoštrilo strasti čak do pretnji mogućim građanskim sukobima iziskuje potrebu da se o ovome razgovara ovde u najvišem predsedstavničkom telu odgovorno na temelju čvrstih argumenata.Ovo je pitanje koje se tiče svih, nas bez obzira na ideologiju i na političko opredeljenje. Tiče se ono budućnosti ove zemlje i budućnosti naših pokolenja i zato nema tih interesa koji mogu biti pretežniji od toga.Niko toga.Niko normalan ne može biti protiv interesa svoje zemlje, protiv njenog ekonomskog prosperiteta, ali treba pogledati i drugu stranu, sagledati kakve posledice ostavlja to što se nudi. Ima nešto što je iznad svakog materijalnog interesa. Pored života i zdravlja ljudi, to je spokoj naroda, neoskrvnavljena priroda i izvesno sigurna budućnost ove zemlje i njenog naroda.Rađevina i Jadar su moj zavičaj. Tu sam rođen i naučio sam da valja govoriti po savesti, slediti princip istine. Mi iz tog kraja ne brinemo samo o svom užem zavičaju, brinemo o celoj Srbiji o svim ljudima, ali strahujemo da i ovoga puta Evropa na tlu Srbije više brine o sebi nego o nama. Isključivo o Isključivo o sebi ona misli naravno.Zemljama zapadne Evrope stalo je do litijuma iz Srbije sigurno ne radi naših interesa nego radi njihovih interesa. Imaju ga one u još većim količinama kod sebe, ali im je više stalo do litijuma iz neke druge zemlje. Imaju u tome interes, a nemaju posledice. Posledice ostaju tamo gde se rudari, u Srbiji.U Izveštaju o konkurentnosti EU bivšeg predsednika Evropske centralne banke, italijanskog premijera, Marija Dragija, piše da će potražnja za litijumom u EU do 2050. godine porasti osam puta, za niklom četiri puta, a za kobaltom tri puta. Objavljuje on i mapu gde se na području Evrope kriju zalihe ova tri metala. Mapa pokazuje da se na teritoriji Srbije pored nalazišta litijuma u Jadru nalaze još četiri lokacije na kojima su otkrivene zalihe nikla i kobalta. Prema položaju na mapi dva nalazišta su u Šumadiji, jedno u okolini Kraljeva, a jedno na Kosovu.Dakle, za očekivati je da će se sa zahtevima za rudarenje na području Srbije nastaviti. Naravno da darove zemlje treba koristiti samo je pitanje pod kojim uslovima i da li će to biti bez štetnih posledica.Pošto je Evropa među najvećim potrošačima litijuma u svetu, mediji prenose da Brisel planira da do kraja 2030. godine proizvodi 10% ne samo ove već i drugih ključnih sirovina u Evropi. Najveće rezerve litijuma na Evropskom kontinentu nalaze se u Nemačkoj u dolini Gornje Rajne, pored toga, velike koncentracije litijuma u rudama, mnogo veće nego u Srbiji, nalaze se i u pojedinim oblastima Austrije, Španije ili Francuske.Još jedna činjenica na mapi nalazišta rude litijuma u Evropi područje Srbije označeno je pretežno zelenom i žutom bojom, što znači da je to ruda sa niskom ili srednjom koncentracijom, dok je crvenom bojom označeno mnogo više nalazišta u Austriji, u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj i Portugaliji.Kada je tako, onda se postavlja logično pitanje – zašto se već do sada nije vadio ovaj laki metal sa tih područja i zašto se toliko insistira na njegovoj eksploataciji i preradi baš u Srbiji? Mogući odgovor proizilazi iz ekonomske logike – ruda se eksploatiše tamo gde je najisplativije, gde je jeftina radna snaga, gde je mala rudna renta, gde nema velikih ekoloških zahteva i gde je moguće uskladištiti otpad, pogotovo kada je u ovom slučaju reč o toksičnoj jalovini.Srbija je na 32 mestu u svetu po rezervama litijuma, a bila bi prva zemlja gde je plodno zemljište, gde se plodno zemljište rudari za litijum. Dosadašnja iskustva iz eksploatacije litijuma pokazuju gde se rudari tu se život menja ili nestaje. Rudnici litijuma otvaraju se uglavnom u pustinjama zbog štetnog uticaja na životnu sredinu.Međutim, pobornici kopanja rude litijuma u Srbiji kao tobožni argument da se litijum može kopati i pored naseljenih mesta i to još u površinskom kopu navode planirani rudnik u Finskoj za koji se kaže da se nalazi na tri kilometra od centra grada, ali tog rudnika još nema. Najave otvaranja odlagane su zbog negativnog uticaja na životnu sredinu. Planirano je da se otvori početkom 2025. godine, ali još nije sigurno da li će biti otvoren baš zbog strogih finskih zakona o zaštiti životne sredine.Prema projektu „Keliber“ litijum bi se kopao u središnjoj Finskoj u blizini gradića Kaustinen, koji ima oko 4.300 stanovnika. Gustina naseljenosti u ovom regionu je 11,68 stanovnika po kvadratnom kilometru. Znači, manje od 12 stanovnika na kvadratnom kilometru. Finska je zemlja jezera i šuma. U takvom ambijentu je i ovaj gradić. On je daleko od tri najveća grada u Finskoj koji zajedno imaju stanovnika kao naš Beograd sa okolinom. Od Helsinkija je udaljen 422 Turkoa 404,5, a od Tempete 261,5 kilometar. Mnogo više nego što je Beograd udaljen od nemerenog rudnika kraj Loznice.Svi ovi finski gradovi nalaze se na većoj nadmorskoj visini od Haustinena. Tako da je i sa te strane manja mogućnost da rudnik ugrozi stanovništvo u njima. Nema ni vodotokova koji idu od severa prema jugu koji bi ugrozili znatno naseljenije južni delove Finske. Finska je gotovo četiri puta prostranija od Srbije, a ima pet puta manju gustinu naseljenosti nego Srbija i manji broj stanovnika.Osim toga, u finskom rudniku planirana je četiri puta manja proizvodnja litijuma od one koja se planira u „Jadru“. Nije u planu ni ogromna ekstrakcija izuzetno otrovnog bora.Da je sve tako bezazleno zašto bi se čak 100 kilometara daleko od rudokopa i deponija izmeštao gradić od pet, šest hiljada stanovnika San Pedro de Atakama u Čileu? Ali i pored toga leukemija kod dece i u ovom preseljenom gradiću je 10 puta češća, dok umiranje skraćuje životni vek za 12 godina u odnosu na ostatak Čilea i južne Argentine. Gotovo svi rudari koji su radili u rudniku litijuma u čileanskoj pustinji Atakama nakon osam do 10 godina dobili su neku vrstu kancera.Ugledni kancera.Ugledni srpski lekar, prof. dr Milenko Šubeta koji je ovde boravio, svedoči da je nivo zdravlja ljudi drastično ugroženo, da je smrtnost stanovništva enormno povećana, da se leukemija kod dece, maligni tumori, kao i kod odraslih, kao i hronične opstruktivne bolesti pluća, kožne bolesti, deformiteti kod dece znatno povećali.Profesor Šubeta lično svedoči iz Zapadne Andaluzije u Španije, severozapadno od grada Kadiza u blizini grada Huela, to je ono odakle je Kolumbo krenuo da tobože otkrije Indiju, i tu se rudario litijum, kaže da su posledice po životnu sredinu i po zdravlje stanovnika iste kao i u Čileu, a reč je o pustinjskim sredinama. Atakama u Čileu je klasična pustinja, a Andaluzija u Španiji na neki način polupustinja.U pustinji Nevada u SAD u leto 2021. godine obustavljeno je otvaranje rudnika litijuma pošto je procenjeno da će to ugroziti žalfiju i tetrebe. Eto iz tog razloga nije dozvoljeno otvaranje rudnika. Kod nas u Jadru otvaranjem rudnika litijuma, kako upozoravaju biolozi, može se ugroziti čak 145 zaštićenih vrsta biljnog i životinjskog sveta.U Zapadnoj Australiji u klisuri Jukan Rio Tinto je 2020. godine uništio 46 hiljada stare pećine Aboridžina. Eto šta je interes kapitala pred interesom naroda, pred njegovim vekovnim, viševekovnim nasleđem.U Papui Novoj Gvineji došlo je do građanskog rata zbog posledica nastalih usled neadekvatnog rudarenja pod firmom Rio Tinta.Zastrašujuće fotografije iz sveta gde je rudario Rio Tinto, slike crvenih reka, devastirane i uništene prirode nimalo ne ulivaju poverenja, a mi smo svedoci neverovatnog spinovanja javnosti. Zašto? Ljudi neće da ih ubeđujete, hoće činjenice, hoće da oni i njihova deca ostanu na svojoj zemlji i da budu bezbedni. Novine iz dana u dan pišu u prilog Rio Tinta. Na televiziji se zakupljuju termini za one koji će agitovati za kopanje rude litijuma u Jadru, a onda to očigledno po nekom dogovoru prenose drugi mediji. Degradiraju se i omalovažavaju svi oni koji tako ne misle. To nije informisanje i građenje kulture dijaloga. To je agitacija.Pritom, nema čvrstih garancija koje mogu doneti spokoj narodu. Javnost se ne smiruje pričom da kopanja neće biti dok „struka“ ne kaže da je bezbedno. Ako se tako planira, čemu onda spinovanje javnosti?Izvršni direktor kompanije Rio Tinto Jakob Štausholm nedavno u intervjuu za „Politiku“ 21. juna uverava srpsku javnost da je njegova kompanija predvidela veliki broj efikasnih zaštitnih mera kojima bi se uticaj eksploatacije litijuma u Jadru na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru.Ipak, on napominje da pojedini rizici postoje, ali iznosi uverenje da se tim rizicima kako kaže, može odgovorno upravljati. U ovom intervju gde je očigledno odgovore pisao unapred na postavljena pitanja, što će reći da je pažljivo birao reči kada je ispisivao odgovore, čak 14 puta ispisuje reč može ili možemo, još tri puta reč moramo. Uverava da se mogu preduzeti takve mere koje će zaštiti životnu sredinu. Govori da se može, ali ne kaže i da će se to postići, dakle ni sam nije siguran da će biti onako kako nas uveravaju promoteri kopanja iz rizične prerade.Kako i čime se to može garantovati? Ako, nastupe štetne posledice hoće li se obustaviti radovi? Mogu li se i kako sanirati posledice? Zagovornici rudarenja govore samo o mogućoj dobiti, ali ne i o mogućim štetnim posledicama.Prema najavama kompanije Rio Tinto, čuli smo već ovde, godišnji doprinos BDP projekta „Jadar“ bio bi oko 695 miliona evra. Takođe, prema proceni otvorilo bi se skoro 5.000 ranih mesta, a niko ne kaže kolika bi šteta bila u izmeštanju stanovništva, u narušenoj ekološkoj privlačnosti ove zemlje, po zdravlje ljudi, u saniranju pogubnih posledica.

ljudi.Naučnici koji se bave istraživanjem posledica prerade rude litijuma bezbednom tehnologijom upozoravaju da bi najveća šteta nakon eventualnog otvaranja rudnika u Jadru nastala po vodotokove i podzemne vode koje napajaju zemljište i u periodima suša. Zagađenje bi se prenelo preko Drine, moguće preko Drine sve do Save i Dunava, a tamo sve što se iskopa jeste visoko toksično.Ruda sadrži arsen, olovo, sulfid, natrijum. Celokupan proces od kopanja, prerade, do skladištenja na deponiju nosi velike opasnosti. Bujičnim tokovima može biti izloženo i jalovište, pa za očekivati je da će ono kad tad popustiti.Retko koja godina protekne, a da se Jadar i drugi vodotokovi u ovom kraju ne izliju. Relativno česte su poplave. Setimo se samo 2014. godine kada je Srbija velikim delom bila pod vodom. Najveće poplave tada bile su, sećamo se, u Obrenovcu, pa u Krupnju.Studija Instituta „Jaroslav Čarni“ pokazuje da ni rudnik nije zaštićen od bujičnih poplava. Ne može se sasvim zaštiti ni jalovište.Rio Tinto će uzeti ono što mu treba, a Srbiji će ostati deponija rudarskog otpada. Ona će morati da brine o posledicama. Za ekstrakciju litijuma iz ruda jadarita znamo, potrebna je ogromna količina sumporne kiseline, čak i više od 1.000 litara dnevno. Da se upotrebi samo polovina toga upozoravaju stručnjaci, to može biti kobno po živi svet, naravno ukoliko se time ne rukuje adekvatno.Usled otrovnih isparenja, zagađenja vode, ugrožavanja poljoprivrede i raseljavanja stanovništva posledice ne ostaju samo lokalno, njih će izvesno osetiti cela Srbija. Nema koristi koja može biti vrednija od života.Predviđeno je da rudnik sa svojim nadzemnim delom rudničkim jalovištem i hemijskim postrojenjem za preradu zauzme oko 220 hektara hektara zemljišta. Tu je još oko 170 hektara odlagališta industrijskog otpada, što sve zajedno čini oko 390 hektara.Javnost se uverava da život može biti ugrožen samo na tom prostoru od oko 400 hektara pod rudnikom i postrojenjima. U to je ipak teško poverovati. Rudnik i njegova postrojenja nisu neko izolovano ostrvo, kao što okolina i ono što se dešava u atmosferi utiče na njih, ako i oni utiču na svoju okolinu i na atmosferu, pogotovo zbog upotrebe velikih količina hemikalija za radi izdvajanja litijuma.Oni koji imaju iskustva i koji su bili u prilici da se pobliže upoznaju sa mogućim posledicama takvog rudarenja, kažu da su one primetne i 200 kilometara od mesta delovanja. Kako je moguće da kompanija Rio Sava, ćerka kompanije Rio Tinto već do sredine septembra ove 2024. godine otkupi i u svoje vlasništvo prevede 443 parcele u Gornjim Nedeljicama i Slatini, a da još nije dobijena dozvola za otvaranje rudnika?To se sada koristi kao nekakav dodatni argument da se mora pristati na namereno rudarenje litijuma u Jadru, jer ako se ne pristane mora se Rio Tintu nadoknaditi to što je već uložio. Niko njima ne oduzima zemlju koju su kupili. Neumesno je koristiti tu činjenicu nastalu na bazi nečijih ličnih interesa da je neko prodao svoje imanje kompaniji koja uprkos negodovanju naroda namerava da se tu bavi rudarenjem, pa se zbog toga mora udovoljiti zahtevu za eksploataciju rude. Opšte interese iznad svakog pojedinačnog interesa, pogotovo ako se ugrožava zdravlje i život ljudi i ekosistem, ako se na bilo koji način ugrožavaju nacionalni interesi.Namerenim interesi.Namerenim kopanjem u Jadru uništava se retko plodna i naseljena zemlja, ugrožavaju slapovi reka Drine i Save iz kojih se vodom snabdeva oko dva i po miliona ljudi, skrnavi se priroda i bogato kulturno istorijsko nasleđe u ovom kraju na kojem je srpski narod i gradio i gradi svoj i nacionalni i duhovni identitet. Valja se zapitati uz radnik i takvu preradu rude jadarita, da li će i dalje kao danas za narod biti privlačne Banja Koviljača, Banja Badanja, Banja Radalj, Vukov Tršić, područje velikih bitaka, Cerske bitke, bitke na Mačkovom kamenu i bitke na Gučevu, srednjovekovna duhovna staništa manastiri Tronošac, Čokešina, Petkovica, Ardovašnica, nadasve živopisna priroda ovog kraja ili će taj rudnik sa svojim hemijskim postrojenjem za preradu biti kao čir na obrazu.Lepo zvuči to što ovde u najvišem predstavničkom telu naroda ministarka rudarstva i drugi pobornici zahtevnog rudarenja govore o mogućim blagodetima od rudarenja, ali niko pouzdano ne kaže koliko je zagarantovana bezbednost rudarenja po sadašnjoj tehnologiji. Da li je izvesna dobit koja se najavljuje? Da prihvatimo da jeste, da li je izvesno da vađenje i prerada rude litijuma neće ostaviti nikakve posledice, pa čak i teške posledice po živi svet, odnosno po ekosistem? To niko ne može da isključi sasvim, pa čak ni kompanija Rio Tinto koja će na tome da radi. Tu nema mesta da se rizikuje, jer posledice mogu poništiti svaku dobit.Zašto se žuri sa kopanjem litijuma? On ne može pobeći. Neka se sačeka da se usavrši tehnologija koja će garantovati bezbednost njegove prerade. Moći će možda tada to da rade kompanije iz Srbije koje će sigurno imati više obzira prema prirodi iz koje se uzima.Udruženje za unapređenje rudarske struke i nauke upravo pred ovo naše skupštinsko zasedanje saopštava da je posle višenedeljnog anketira inženjera iz rudarske struke, geologa, hidrologa, hemičara, fizičara i drugih struka važnih za projekat Jadar zaključeno da je neuporedivo veći broj razloga za odustajnje od eksploatacije nego za eksploataciju. Udruženje smatra da je nesvrsishodno i opasno po žitelje i njihovu okolinu otvarati rudnike jadarita u plodnom i naseljenom području oko reke Jadar, jer bi posledice mogle biti nesagledive, a prihodi veoma neodređeni i nedovoljno je čak i za sanaciju posledica bilo kakvog akcidenta navodi se u saopštenju.Odavno slušamo prepucavanje oko toga ko je otvorio vrata Rio Tintu, ko mu je omogućio da se bavi istraživanjima i rezervi litijuma u Srbiji? Dobro je da se zna i treba da se zna, ali to ne bi trebalo da bude kao izgovor da mi moramo pristati na nešto što ne nalazimo da je naš interes. Ako je data dozvola za istraživanje to ne mora da znači da se ima i dozvola za eksploataciju. Država mora imati svoje dostojanstvo, mora ga dostojno čuvati i nositi.Kako teče rasprava ovde u parlamentu sasvim izvesno je da će vladajuća većina poslanika odbiti podneti Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali ne bi bilo dobro da se to koristi tako da se na mala vrata donese odluka o otvaranju rudnika i preradi litijuma pod nedovoljno bezbednim uslovima i sa sasvim izvesnim štetnim posledicama.Najavama i agitovanjem za kopanje ruda litijuma u Jadru, tehnologija koja ne garantuje potpunu bezbednost unet je nemir u narod, zato je već moralo da se krene u konačno obustavljanje svih aktivnosti koje se tiče najavljenog kopanja rude litijuma

su svi u tišini slušali neistinu do neistine i niko nije reagovao. Resorni ministar pokuša nešto da kaže i vi ne dozvolite da ona govori. Da li tako izgleda vaš dijalog?

Očigledno nemaju dovoljno ni vaspitanja, pre svega, a ni strpljenja. To jasno govori o njihovom uopšte odnosu prema ovoj instituciji, ali i prema građanima Srbije, građani Srbije imaju pravo da čuju apsolutno ono šta je istina.Još ću da se osvrnem na nekoliko neistina koje su iznete. To je, pre svega, kada su u pitanju projekti širom Evrope, eksploatacija litijuma je ili već u toku ili je u planu u preko 20 projekata širom Evrope. Evo, samo ću navesti neko, AMG „Litijum“ je prošlog meseca otvorio prvu nemačku rafineriju litijuma u gradu Biterfeld-Volfen, 35 km udaljenog Lajpciga. Ovde će se od sledeće godine proizvoditi do 20.000 tona litijum-hidroksida što bi trebalo da bude dovoljno za oko pola miliona električnih automobila. Najveće postrojenje za preradu litijuma biće u industrijskoj zoni u Frankfurtu, na samo 15 km od centra Frankfurta, odnosno 8,2 km od aerodroma.U gradu Kokola u Finskoj koji ste pominjali se otvara jedan od najvećih rudnika litijuma u Evropi koji se zove „Keliber“ sa pet mesta estrakcije, ali i skladišta, te fabrika za preradu litijuma i to sve u industrijskom parku nedovoljno od grada. Znači, rudnik u Finskoj, samo da napomenem se otvara početkom 2025. godine, u Finskoj koja ima najstrožije kriterijume i zakone u oblasti životne sredine.Da

Toliko vam je stalo do ove teme da ne možete da saslušate tri minuta ministra koji priča o projektima u EU. Dvadeset minuta smo svi ćutke slušali neistine. Idu na odbor. odbor. A vi ostali što sedite, možete da saslušate ili vas baš briga. Treba građani da vide da vas baš briga za ovu temu, da vas baš briga za argumentovanu raspravu. Ljudi to moraju da vide.

Ko god malo poznaje zakone i propise EU, onda može da zna šta to ustvari znači, a kao i da je EU donela posebnu uredbu, odnosno regulativu, usvojila, koja ubrzava izdavanje dozvola za sve projekte kritičnih mineralnih sirovina koji se nalaze na njenoj teritoriji.Francuska razvija svoj projekat, neposredno uz zonu „Natura 2000“, a ko želi da se raspita može i da se raspita šta to u stvari znači kada je u pitanju zaštita životne sredine. Šta to sve govori? Govori da postoje tehnologije, da postoje načini da se bezbedno procesuira, eksploatiše i na kraju da se dolazi do rafinisanog, odnosno do gotovog proizvoda. Da ne postoji, pa sigurno zemlje ne bi radile toliko ubrzano, pre svega u Evropi, najrazvijenije koje imaju najstrožije zakone kada je u pitanju zaštita životne sredine, poput jedne Finske. Ali, to sigurno vama ništa ne znači.Što se tiče mape litijumskih tela, kao što sam kao što sam juče ponovila, ali očigledno čitate govore napisane pre pet, šest, sedam, deset dana sa informacijama sa ne znam, nekih društvenih mreža, ne znam odakle sakupljate te netačne informacije. To samo govori o tome da se nastavlja kampanja dezinformacija. Nema litijumskim mapa, neće biti isparavanja, neće biti sumpornih kiša. Ukoliko studije dokažu da postoji bilo koji rizik da se to desi, onda projekta neće ni biti.A što se tiče interesa, da, opšti interes je iznad ličnih interesa i zato mi ovde i pričamo o ovome. A opšti interes je da se država razvija, to očigledno nije vaš interes, ali da se razvija na zdravim osnovama, a ne da se zasniva na kampanji dezinformacija, neistina, ono što plasirate i što se plasira poslednjih godina i što je dovelo do toga da uopšte budemo u toj poziciji.A mi pričamo sada o zabrani nečega što još uvek ne znamo da li će se desiti? Da li će se stvoriti preduslovi da se to desi? Jedno je sigurno, da bi vi to prvi eksploatisali da imate mogućnost, kao što ste radili od 2004. godine, a dozvole koje pominjete, koje ne možete da nađete, neke eksperimentalne, na koje se pozivate, izmišljate i još jednom obmanjujete netačnim informacijama i podacima, apsolutno i ovaj dom, ali i građane Srbije. I, ne možete i dalje da se suzdržite da ne dobacujete, veoma govori mnogo o vašem vaspitanju, o vašoj kulturi, o tome kako se odnosite prema građanima Srbije.Molim vas još jednom, ukoliko vam moj ton smeta, pošto nemate ništa da kažete o onome što izlažem, onda možete samo da prekinete da dobacujte i da pričate svi u glas, da ste glasni toliko da ne mogu sama sebe da čujem. Hvala **Marinika Tepić** Vrlo kratko.Povređen je član 107. dostojanstvo.Znači, ja ću uvek da reagujem kada ministri, kao što sam rekla podvriskuju na narodne poslanike, jer narodni poslanici predstavljaju ovde brojne građane, jedan poslanik predstavlja najmanje 15.000 građana, toliko vredi jedan mandat.Ovde je zaista prekardašila. Od jutros u nekoliko navrata ministarka Handanović, mislila sam zaustaviće se, dakle, žena koja uporno i dalje vadi pravno-imovinske odnose i podatke o privatnoj imovini ljudi, a koja na sebi nosi garsonjeru.

i koja na sebi nosi garsonjeru ovde proziva ljude kako žive, od kog novca i šta su prodali ili nisu prodali.Prema tome, o dostojanstvu Narodne skupštine ili narodnih poslanika ona zaista ne sme da govori nikome. Ne bih ovo rekla da nije preterala, ali je nastavila danas, nije shvatila juče da treba da se zaustavi nego je nastavila i nastavila da viče i nastavila istim stvarima da se služi, a mi ćemo imati još toga da iznesmo, ako i dalje odluči da nastavi.Dakle, ministarka koja nosi najmanje garsonjeru na sebi, da se zapamti.

lični napad da nosi garsonjeru na sebi. To vam je argument. E, pa bravo kada nemate više argumenata, svaka vam čast.Poslovnik, Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Član 106. stav 3 - nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika.Mi sve vreme kada govori ministarka Handanović imamo horsko dobacivanje predstavnika opozicije. Vi pokušavate da ih urazumite, to naravno ne može da da efekat, ali vas pozivam da počnete da primenjujete druge poslovničke mere, izricanje opomena i drugih sankcija.Sa druge strane, važno je da i građani imaju prilike da vide kako oni zamišljaju da izgleda rasprava na ovu temu. I zato ljudi sa fakulteta, sa univerziteta, iz naučne zajednice, ne žele da ulaze u bilo kakvu raspravu, jer ovaj linč koji ovde u Skupštini priređuju ministarki Handanović preko svojih medija priređuju svakom drugom ko se usudi da kaže nešto suprotno onome što oni misle. Ali, pošto smo u Skupštini, a ne na Novoj S i N1, molim vas da primenjuje poslovničke mere i da izričete opomene onima koji ovo rade i ne dozvoljavaju ministarki da odgovori na sve ono na šta treba da odgovori, da na jedne kvazi argumente sa Fejsbuka, Trećeg oka, Zone sumraka i sličnih glasila suprotstavi konkretne naučne argumente, argumente iz zakonskih tekstova i svih drugih akata koji u ovoj zemlji važe.Sa važe.Sa druge strane, ako je to nemoguće, onda neka očekuju da malo drugačije izgleda kada sto poslanika viče dok oni govore, da to malo drugačije deluje nego kad njih 20, koliko ih trenutno ima u klupama, dobacuju bilo kome.Ako će tako Skupština da izgleda, onda će tako Skupština da izgleda, neće se čuti ništa,